jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna, u ovom trenutku, 149 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad.Da li li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Narodni poslanik Jahja Fehratović.Izvolite. Zahvaljujem.Dana 1. marta ove godine u Sjenici se dogodila otmica i kidnapovanje jednog od nosilaca javnih funkcija, direktora srednje škole. Nažalost, nismo imali adekvatno spreman odgovor nadležnih organa u potpunosti da se da i odgovor na ovo pitanje, pa zato koristim ovu priliku da pitam i MUP i Ministarstvo pravde, ali i Ministarstvo prosvete je zaposleni i funkcioner gospodin Turković koji je bio otet od strane organizovanih kriminalnih udruga i maltretiran radi njegovog političkog stava.Od četvoro ljudi koji su oteli, kidnapovali, maltretirali gospodina Turkovića samo je jedno privođeno i samo je jedno procesuirano, dok tri ostala lica nikada nisu procesuirana iako se radi o licima koja imaju ozbiljne kriminalne radnje, kojima je zabranjen ulazak u zemlje EU, koji imaju dosijee i višegodišnju višegodišnju robiju iza sebe, koji ne smeju ući čak ni u zemlje regiona.Nažalost, ovaj slučaj pokazuje da još uvek imamo delove kriminala koji su upleteni i u policijske udruge, ali i u organe tužilaštva i pravosuđa.Zašto sva četiri lica nisu procesuirana? Zašto je samo jedno lice obuhvaćeno, i to u u svojstvu građanina? Zašto nije zaštićen gospodin Turković koji je direktor srednje škole u Sjenici, a znamo da je Sjenica nakon ovih prethodnih izbora postala mesto obračuna kriminalaca koji su izgubili poluge vlasti i koji na svaki način pokušavaju da torturom obezbede bilo kakav uticaj u lokanoj vlasti?Nažalost, ovakav neadekvatan odgovor, s obzirom da se već bližimo da je mesec dana proteklo od ove otmice, koji državni organi nisu dali i nisu uredno procesuirali sve učesnike u ovom kriminalu, u ovom zločinu i ohrabruje i dalje sve one koji misle da kriminalom, silom, torturom, maltretiranjem, otmicama mogu da upravljaju životima građana.Država mora pod hitno poduzeti sve što je neophodno da bi se ovo u korenu saseklo i moraju se procesuirati sva četiri lica koja su otela 1. marta direktora Tehničke škole iz Sjenice, maltretirala i sprovodila nad njim torturu, i tražila da jednostavno za njihove interese politički deluje.Ministarstvo unutrašnjih poslova je moralo i mora sva četiri lica sprovesti i mora poduzeti istragu koja će biti sveobuhvatna.Tužilac koji je nadležan za ovaj slučaj samo je optužio jednog od počinilaca prosto praveći se slep, kao da ima koprenu preko očiju, da su u istom kriminalu učestvovala još tri lica, i to lica sa ozbiljnim kriminalnim dosijeima, sa ozbiljnim kriminalnim delima iza sebe, sa odležanim višegodišnjim robijama, lica koja se traže od EU i država u regionu.Na kraju, Ministarstvo prosvete mora učiniti više da zaštiti one koje je imenovalo za nosioce odgovornih funkcija, posebno jer je reč o školi, posebno jer je reč o odgojno-obrazovnoj ustanovi, jer ako se to može raditi sa onima koji su nosioci odgovornosti obrazovanja i odgoja naših budućih generacija šta treba očekivati učenik tih škola ili kako se trebaju osećati roditelji te dece?I dalje nije adekvatno pružena zaštita gospodinu Turkoviću koji je predmet ove otmice, i dalje ima veoma ozbiljne probleme i zato je neophodno da država pruži zaštitu ovom licu, a da sve one koji su učestvovali u ovom kriminalu adekvatno sprovede i kazni da to bude najsnažnija moguća poruka kako svi oni koji su do sada na različite kriminalne radnje učestvovali u deobi vlasti shvate da je ovo država u kojoj kriminal i kriminalci moraju biti gonjeni, moraju biti hapšeni, moraju biti procesuirani, a da oni koji se časno, dostojanstveno, pravedno, pošteno bore trebaju nositi sve one funkcije koje su i koje su za primer, posebno zato što oni su ti koji trebaju biti uzor budućim generacijama. **Ivica Uvaženi prijatelji, Fond za razvoj Republike Srbije svake godine raspisuje konkurs za dodelu kredita koji daje svim delovima naše zemlje, i to su jako povoljni krediti. Reč je o sredstvima koja se isplaćuju 10 godina, sa grejs periodom od jedne godine i sa minimalnom kamatom od 1,5-2,5% u zavisnosti da li preduzeće iz te opštine u kojem je stepenu razvijenosti opština. Naravno, s druge strane i od vrste kredita, odnosno ko ga traži, da li je to razvojni kredit, da li je namenjen mladim ljudima, trudnicama, i u tim uslovima on ima bolje karakteristike.Razvojna agencija Srbije je takođe preko Ministarstva privrede i Fonda za razvoj privrede takođe opredeljuje kredite, jako dobre, jako povoljne, koje čak subvencioniše od 25-45% i to zavisi od stepena razvoja za nerazvijene opštine, npr. opštinu Tutin koja spada u devastirane opštine u Republici Srbiji i peta je kategorija razvijenosti, 45% su potpuno besplatna, odnosno bespovratna sredstva koje država donira ili daje tim preduzećima.Naravno da zahteve može preduzetnik, mikro-preduzeće za ove kredite podneti fondu ili lokalnim, odnosno regionalnim odnosno regionalnim razvojnim agencijama npr. u našem kraju postoji regionalna razvojna agencija SEDA koja obuhvata tri opštine, Sjenicu, Tutin, Novi Pazar i preko nje se predaju zahtevi za ove kredite. Ona vrši monitoring, administrativno pomaže, sa druge strane prati iskorišćavanje ovih sredstava.Međutim, jednim ispitivanjem koje je uradila ova naša razvojna agencija u Sandžaku SEDA, oko 90% ljudi koji su zainteresovani za ovaj kredit kredit iz razloga što ga prati kamata, jer vi dobro znate da je kamata strogo zabranjena Muslimanima, i to je nešto što islam strogo zabranjuje, kamatu, lihvarstvo, zelenaštvo, izrabljivanje na takav način. To znači da, mi podržavamo tu, da kažem, moralnu ekonomiju, i praktično onemogućava se zarađivanje samo na osnovu novca, samo na osnovu kamate, ali sa druge strane je dopušteno da se uzima zajam, da se ulaže, da se stvara profit. Naravno, da se podeli rizik i sa onim koji ulaže, zajmodavcem i onim koji uzima, u takvim uslovima vrlo korektno, je moguće i može jedan Musliman uzeti zajam.Stoga, želim da uputim sugestiju Ministarstvu ekonomije i Fondu za razvoj da kamata koja je predviđena ovim programima, otpiše, odnosno da je umanji za iznos koji se subvencioniše.

iz ovog kraja, a to je preko 1.000 malih preduzetnika, jako uspešnih, da posluju sa ovim novcem koji država opredeljuje za ove programe.Veliki je moralni problem verujućih ljudi da uđu u nešto što im je zabranjeno. To je problem verujućim ljudima i meni samom, i mislim da ovim rešenjem koje predlaže, da ima u vidu Ministarstvo privrede, možemo da omogućimo ljudima islamske veroispovesti, koji su uspešni preduzetnici, da konzumiraju ovaj novac i na taj način pomognu i sebi i ovoj državi, jer je reč o izuzetno uspešnim mikro-preduzećima. Hajde da podelimo rizik. Ja vam garantujem da će Sandžaklije sigurno ostvariti profit i za sebe i za ovu državu. Hvala vam. Hvala.Potpredsednik Skupštine i narodna poslanica, Marija Jevđić. **Marija Jevđić** Zahvaljujem, predsedniče.Poštovani narodni poslanici, moje današnje pitanje upućujem Ministarstvu za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu.Naime, 3. novembra 2010. godine Kraljevo je pogodio strašan zemljotres. Koliko je bio jak govori podatak da je to jedan od najjačih zemljotresa koji je pogodio našu zemlju od kraja 19. veka od kada se meri seizmička aktivnost na ovim prostorima. Vi ste, gospodine predsedniče, mogli da se uverite u jačinu zemljotresa pošto ste među prvima te noći, kao tadašnji ministar unutrašnjih poslova došli u Kraljevo i ponudili svu neophodnu pomoć.Posledice su bile ogromne. Stradale su dve osobe, oko 200 ljudi zadobilo je lakše telesne povrede, oštećeno je oko 16.000 kuća, 8.500 stanova, 33 škole i želim da pohvalim i tadašnjeg ministra prosvete, gospodina Žarka Obradovića koji je uspeo da do sledeće školske godine obnovi sve škole i da se đaci vrate u bezbedne i obnovljene škole. Nekoliko stotina privrednih objekata je tada oštećeno. Posledicu zemljotresa direktno je osetilo oko 80.000 Kraljevčana.U

Tu je planirana urbana regeneracija naselja, koje je izgrađeno između 1947. i 1955. godine. Projektom je umesto sanacije planirano rušenje postojećih zgrada i izgradnja četiri nove zgrade sa 366 stanova.Građanska dozvola za izgradnju je, prve zgrade sa 103 stambene jedinice, izdata je 2016. godine i radovi su krenuli 2018. godine. Završena je prva zgrada i tu nastaju problemi.Razvojna problemi.Razvojna banka Saveta Evrope trebala je da obezbedi grant od 300.000 evra za stručni nadzor, ali kako nije, grad Kraljevo je obezbedio nadzor koji su obavila naša javna preduzeća. Grad je izvršio izgradnju spoljne infrastrukture i sve što je bilo potrebno, ali je problem što su radovi na izgradnji grejnih instalacija urađeni u skladu sa projektom i temperatura na gornjim spratovima ne prelazi 17 stepeni.Da ne bi nastao problem i prilikom izgradnje ostale tri zgrade, potrebna je pomoć Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu u vidu nezavisne ekspertize kojom bi se utvrdilo gde je nedostatak postojećeg projekta da ne bismo došli u situaciju da izgradimo još tri zgrade i da se javi problem kao kod prve zgrade, odnosno problem u grejanju na višim spratovima.Moje konkretno pitanje je, može li da se ubrza izrada izveštaja i rešavanje nastalog problema, jer čitave porodice čekaju na useljenje, tačnije 106 porodica.Kada govorim o izgradnji još tri zgrade koje se čekaju da se izgrade, tada govorim o još 260 porodica koje, još jednom želim da naglasim, žive u zgradama koje su izgrađene još 1947. godine sa zajedničkim kupatilom na spratu, u krajnje ne humanim uslovima.Zato apelujem na ministarstvo da što pre utvrdi nastali problem, otkloni i omogući našim građanima dostojan život. Zahvaljujem.

danas bih pitanje uputio Vladi Republike Srbije.Naime, jedno od najznačajnijih spoljno-političkih pitanja u poslednjih 20 godina za Srbiju je proces pristupanja EU. Pristupni Pristupni pregovori otvoreni su još 21. januara 2014. godine. Pregovaračkih poglavlja je ukupno 35. Do danas je otvoreno 18 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.Uprkos svim našim naporima da ispunimo sve obaveze koje proizilaze iz zahteva EU na koje smo se obavezali, reakcije nekih evropskih zvaničnika su često izostajale ili su bile neprimerene ili su bile neohrabrujuće rekao bih sa sigurnošću.Poslednja u nizu takvih izjava je jučerašnja izjava gospodina Bilčika, koji je, kako sam razumeo, ima onlajn debatu sa evropskim pokretom u Srbiji, kada je rekao pored ostalog, da bi Srbija sa svojih reči, da je okrenuta ka članstvu EU, trebala da pređe na opipljiva dela. Iskreno mi nije jasno na kakva se opipljiva dela misli, ali jasna je opredeljenost i odlučnost Srbije kada je reč o putu evropskih integracija. Tu opredeljenost i odlučnost potvrdila je i Narodna skupština Republike Srbije raspravljajući o izveštaju Evropske komisije upravo ovde u plenumu.Podsetio bih da je Srbija bila ta koja je uvek pristajala na ustupke i dogovore u celom procesu. Posebno bih istakao međustranački dijalog u kojem smo bili spremni, kao što smo i sada, da sednemo i da sa svim političkim strankama, ponavljam, sa svim političkim strankama, uključujući i opozicione, čujemo zahteve i kroz ozbiljan politički dijalog dođemo, između ostalog, do kompromisnih i pravičnih rešenja i da prihvatimo predloge, ukoliko uopšte neke sugestije i predlozi i postoje, jer izborni uslovi, to je vama jako dobro poznato, nisu menjani od 2008. godine.Taj dijalog bojkotovao je jedan deo opozicije, a ne politički predstavnici vladajućih stranaka,

a na kraju su evropski zvaničnici često ostajali nemi. Ni ovaj napredak nije do danas odmakao, jer nijedan dijalog ne podrazumeva ucenu, već kompromis.Ovih dana je takođe ponovo pokrenuta tema o principima nove metodologije pristupanja EU, koja znači da će osim Evropske komisije biti uključene, između ostalog, i sve članice EU članice EU u praćenju kandidata za pristupanje i podrazumevaju ubrzavanje pristupnih pregovora koje Srbija vodi sa EU, što bi trebalo da se postigne kroz otvaranje više poglavlja obuhvaćenih u šest klastera, kako je definisano.Pre nego što postavim pitanje, želeo bih da pohvalim veliku posvećenost Vlade Republike Srbije evropskom putu i sve napore koje čini Srbija da što pre postane punopravna članica EU. Tu i parlament, kao što sam rekao, ima značajnu ulogu u usklađivanju relevantnih zakonskih okvira. Iskreno mislim da smo mnogo više toga učinili od onoga što se od drugih kandidata traži, uvereni da je za Srbiju članstvo u EU važno zbog opšteg napretka našeg društva.Pitanje društva.Pitanje za Vladu Republike Srbije bi glasilo – kako je Srbija prihvatila novu metodologiju EU za kandidaturu i za kandidate, kakvo je mišljenje Vlade o tome na koji način se može ta nova metodologija odraziti na dinamiku našeg evropskog puta, odnosno na dinamiku otvaranja novih poglavlja?Takođe, postavio bih još jedno, ovih dana aktuelno, pitanje. Evropska unija koja se temelji na četiri osnovne slobode, a to su sloboda kretanja lica, usluga, kapitala i robe, ukoliko se pozivamo na ove slobode, kako je moguće da EU uspostavlja i uslovljava svoje države članice kao i treće države u pogledu vakcinacije, govori o izdavanju određenih digitalnih zelenih sertifikata koji bi predstavljali dokaz o vakcinaciji građana, a pri tome se navodi da će se za treće zemlje odrediti neki punktovi gde će oni moći da prilažu potvrde o vakcinaciji iz svojih zemalja. S obzirom na to da nigde nije precizirano o kojim proizvođačima vakcina je reč, postavlja se pitanje da li će naši građani koji su vakcinisani vakcinama različitih proizvođača, ali i oni koji nisu vakcinisani ili se zbog različitih razloga ne mogu vakcinisati, moći da uđu u neku od država članica EU?Na samom kraju, iskoristio bih priliku da pozovem naše građane građane da se zbog zaštite svog zdravlja, ali i zdravlja svojih porodica, vakcinišu. Država je pokazala ozbiljan i odgovoran odnos, Srbija je jedina država koja u Evropi ima sve četiri vakcine i važno je da građani Srbije isto tako pokažu jedan visok stepen lične odgovornosti. Zahvaljujem. Hvala.Narodni poslanik Aleksandar Mirković ovu temu i sva pitanja koja želim da postavim, ali ću se potruditi da budem kratak i sažet.Naime, poslednjih dana istraživačko novinarstvo je donelo dokaze o kojima smo svi pričali danima i nedeljama unazad, a tiče se enormnog bogatstva koje poseduje Dragan Đilas i njegovih računa na poreskim rajevima poput Mauricijusa. Istraživačko novinarstvo nam je dokazalo da na samo dva računa, jedan na Mauricijusu a drugi u Švajcarskoj, taj čovek ima više od šest miliona evra. Ono o čemu smo mi pričali danima i nedeljama nemušto je Dragan Đilas pokušao da demantuje, ali ispostavilo se da sve što smo govorili je istina.Ono je istina.Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica kako je Dragan Đilas do tog bogatstva došao, a svima je poznato da njegova saradnja sa Draganom Šolakom je utemeljena i u više poslova. Naime, Đilas je, prema svom priznanju, „Dajrekt mediju“ prodao 2014. godine izvesnom bugarskom biznismenu Kresimiru Gergovu. Pre same prodaje, Dragan Šolak je što direktno, što indirektno, ovom bugarskom biznismenu pozajmio 17,7 miliona evra. Dakle, identičnu cifru za koju je kupljena „Dajrekt medija“. Međutim, 2015. godine Georgiev vlasništvo potpuno besplatno prebacuje na firmu „Askanius“ za koju se kasnije ispostavlja da iza nje stoji Dragan Đilas. Dakle, ovde vidite da se radi o fiktivnoj prodaji i da već ovde nisu sve radnje čiste i da ima elemenata kojekakvih zloupotreba i kršenja zakona.Međutim, kako ovde posao nije završen do kraja i kako bi pare morale da ostanu u tom trouglu Šolak-bugarski biznismen-Đilas, 2018. godine Šolak sa svojom „Junajted grupom“ od Dragana Đilasa i njegovog „Askaniusa“ kupuje „Dajrekt mediju“ i od tada se u bilansima „Askaniusa“ pojavljuje više od 52 miliona evra. Ova svota novca se pojavljuje i na računima koji se nalaze na Mauricijusu, pa se postavlja pitanje da li će nadležne institucije konačno sada odreagovati i sve ovo do čega su došli novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom već jednom preispitati i makar za tren svim građanima u Srbiji pokušati da odgovore na pitanje kako je to Dragan Đilas od preprodavaca žvaka, perača prozora i propalog preduzetnika iz Češke sa 75 hiljada evra, koliko je imao na početku svoje političke karijere, nakon osam godina došao do bogatstva od samo 25 miliona evra u nekretninama?Ono što je posebno zanimljivo jeste činjenica da novinari nastavljaju da istražuju tok novca, da ispituju ostale navode i dokaze koje imaju, do kojih su došli i da sada slika pokazuje da nisu ovo jedine destinacije i da ovo nisu jedini računi koje poseduje Dragan Đilas, već da ih ima preko 15.Dok 15.Dok smo mi nedeljama, mesecima, pa i godinama slušali koje kakve laži na račun porodice predsednika Aleksandra Vučića, dok smo slušali laži koje su se direktno odnosile na njega, na njegovog brata, dok su besomučno pokušavali tu porodicu da kriminalizuju, ne iznoseći nijedan jedini dokaz, sada kada se pojavljuju konkretni dokazi mi ne možemo da čujemo nijedan argument kako bi Dragan Đilas opravdao ili pokušao da opovrgne ove tvrdnje. Kako i to da pokuša kada je ovo sve istina i kako da pokuša kada svi građani u Srbiji znaju da niste mogli kao gradonačelnik, direktor vladine vladine kancelarije ili ne znam kakav savetnik u Vladi Borisa Tadića da se tako enormno bogatite, jer vam je plata bila svega hiljadu evra?Dok predsednik Aleksandar Vučić nudi poligraf, nudi da oni sami izaberu pitanja koja će mu se na tom poligrafu postavljati, Dragan Đilas i danas beži od odgovora na ova pitanja.Za sam kraj, samo želim da ova pitanja uputim i Vladi Srbije i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu pravde svim nadležnim institucijama i Agenciji za sprečavanje korupcije, Upravi za sprečavanje pranja novca, da li će sada preduzeti neke korake povodom ovog pitanja, da li će se pokrenuti neke istrage?Ova neke istrage?Ova pitanja i ove informacije ne tražim samo ja u svoje lično ime i u ime Poslaničke grupe Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, već ova pitanja i ove informacije tražim u ime svih građana Srbije. Vreme je da se odgovori na ove tvrdnje tvrdnje dobiju, jer građani Srbije imaju pravo da to znaju i zaslužuju da znaju gde je njihov novac završio, jer kada je Srbija propadala, a građani ostajali bez posla, Dragan Đilas i svi oko njega su se bogatili bogatili i bahatili. Vreme je da se sa time završi, da jednom konačno dobijemo odgovore na ova pitanja i da se takve stvari više nikada ne ponove. Hvala vam. Živela Srbija! Hvala.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju Borisav Kovačević i Aco Petrović.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničkog mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručena vam je odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativna-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Predragu Miloševiću, izabranom sa izborne liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Odbora za administrativna-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Predragu Miloševiću.Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.Poštovani narodni poslaniče, molim vas da, saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju

I PRAVDI&quot;.Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.Dozvolite mi još jednom da vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.

glasanje.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Irena Vujović, ministar za zaštitu životne sredine,

Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Sanja Eminovski, šef Kabineta ministra, Sara Pavkov, poseban savetnik u Kabinetu ministra, Dragana Radulović i Sandra Lazić, načelnici odeljenja u Ministarstvu i Nevena Dragojlović i Aleksej Stepanov, savetnici u Ministarstvu zaštite životne sredine.Primili sredine.Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Dubravka Filipovski, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Arpad Fremond, Jasmina Karanac, Branimir Jovanović, Gojko Palalić, Tijana Davidovac, Marko Parezanović, Milija Miletić, Bratimir Vasiljević, Petar Vesović, Marija Jevđić, Boris Bursać, Bosiljka Srdić, dr Vesna Ivković, Sanja Jefić Branković, Nataša Jovanović, Bojan Torbica, Milan Urošević, Samira Ćosović, Nevena Veinović, Vladimir Grahovac, Tomislav Janković i Vesna Krišanov.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zaštitu životne sredine, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Dubravka Filipovski, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Arpad Fremond, Jasmina Karanac, Branimir Jovanović, Gojko Palalić, Tijana Davidovac, Marko Parezanović, Milija Miletić, Bratimir Vasiljević, Petar Vesović, Marija Jevđić, Boris Bursać, Bosiljka Srdić, dr Vesna Ivković, Sanja Jefić Branković, Nataša Jovanović, Bojan Torbica, Milan Urošević, Samira Ćosović, Nevena Veinović, Vladimir Grahovac, Tomislav Janković i Vesna Krišanov.Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Da

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana ministarko, koleginice i kolege narodni poslanici, ovaj amandman odnosi se na član 2. Predloga zakona o klimatskim promenama koji se primenjuje na gasove sa efektom staklene bašte.Ako znamo da je jedan od stubova ovog zakona smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno mere i aktivnosti koje doprinose tom smanjenju, onda je logično da zakon propisuje koji su to gasovi.U

možda nije zanimljivo široj javnosti, ali hemičari i stručnjaci dobro znaju o čemu je reč. Ovim amandmanom predložili smo da se na listu gasova koji doprinose globalnom zagrevanju doda i azot trifluorid. Ovaj gas se koristi u proizvodnji LCD ekrana, poluprovodnika, kao i kod nekih vrsta lasera. Naučnici su došli do saznanja da se količina ovog gasa u atmosferi povećava za čak 11%. Agencija Agencija za životnu sredinu nivo tog gasa meri i uvrstila ga je u metodologiju za izradu inventara emisije već više od pet godina, tako da smo smatrali da je došlo do previda kada je predlagač zakona sa liste gasova sa efektom staklene bašte izostavio azot trifluorid.Budući da je Srbija na onlajn konferenciji o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija dala obećanje da je spremna da svoje rezultate u smanjenju emisija štetnih gasova do 2030. godine poboljša čak tri puta uz pomoć Evropske unije i do pet puta, onda je i ovo doprinos tom cilju. Tako da je dobro što je Vlada prihvatila ovaj amandman kojim je zaokružena lista gasova sa štetnim emisijama, a ovaj značajan deo zakona popravljen i upotpunjen. Hvala još jednom.

uvek kada govorimo o nekom predlogu zakona, kako u načelnoj, tako i u raspravi u pojedinostima, treba naročito voditi računa o tome šta će taj zakon doneti građanima Srbije i koje će pozitivne efekte taj zakon proizvesti.Mi smo i u načelnoj raspravi kako od vas gospođo Vujović, tako i od naše ovlašćene predstavnice naše poslaničke grupe gospođe Beloice čuli sve one najvažnije elemente zašto treba podržati ovaj zakon i koji su to benefiti konkretno koje će država i građani imati kada usvojimo ovaj zakon.Danas kada raspravljamo o amandmanima na ovaj predlog zakona, a koji su podneti od strane grupe narodnih poslanika koji ne pripadaju svi istoj poslaničkoj grupi, već dolaze iz različitih poslaničkih grupa i da kažem različitih političkih opcija i različitih stranaka, mi time dajemo jednu odgovornu crtu ovoj diskusiji, ali time i podvlačimo jasnu razliku između državotvorne politike koju vodi Aleksandar Vučić, a čiju politiku se trudimo da sledimo i običnog politikanstva koje je na delu od strane onog dela opozicije koji predvodi Dragan Đilas.Istine radi, taj deo opozicije nije ovde. Taj deo opozicije koju predvodi Dragan Đilas nije zastupljen u parlamentu, prevashodno zbog svoje sulude odluke da se sakriju iza bojkota izbora, ali ih to ne sprečava da preko svojih medija i nekih nevladinih organizacija vode snažnu i prljavu kampanju protiv Aleksandra Vučića, ali i protiv svakog onoga ko se usudi da javno podrži Aleksandra Vučića. Zato su na tapetu poslednjih dana i kolega Aleksandar Martinović i koleginica Sandra Božić i kolega Vladimir Orlić i Marko Atlagić i Bakarec i svi ostali koji se usude da javno podrže politiku Aleksandra Vučića.U kampanji su očigledno, dame i gospodo dozvoljena sva sredstva. Dozvoljeno je laganje, dozvoljeno je iznošenje lažnih optužbi, dozvoljeno je iznošenje gomile, da kažem, izmišljotina, pa i besmislenih izmišljotina i više nije, ako ste primetili važno ni o kojoj temi je reč. Dakle, nije više važna tema, bitno je samo kako po svaku cenu tu temu dovesti u kontekst dnevne politike i napasti Aleksandra Vučića. Tu prednjače mediji za koje odavno znamo da su pod otvorenom kontrolom tajkunskih centara, čitaj, Dragana Đilasa i Šolaka, ali i mnoge tzv. nevladine organizacije i neću pominjati koje su to organizacije.Svi dobro znate koje su to organizacije čije delovanje, čiju ulogu, čiju štetočinsku ulogu, delovanje, ali i finansiranje, način finansiranja od koga dobijaju pare, koliko para, maestralno je objasnio juče na sednici, naš šef poslaničke grupe Aleksandar Martinović. Iako se pitate, zašto su toliko agresivni u poslednje vreme, pa ta kampanja protiv Vučića i svih ostalih, ta kampanja polako prerasta u histeriju? Odgovor je, zato što se Vučić dotakao teme koja ih očigledno najviše boli, a to je novac. Novac, dame i gospodo, pare. Dakle, Vučić se usudio da dirne, da kažem, u osinje gnezdo, a to su računi u inostranstvu, računi u Švajcarskoj, Mauricijusu. Pogodio ih je u centar i pogodio ih je tamo gde najviše boli.Neverovatno je dokle su spremni da idu u svojim lažima. Dakle, nakon svih dokaza koje smo videli poslednjih dana, nakon svih papira koje smo videli, nakon svih dokumenata koji su objavljeni Dragan Đilas mrtav, ladan izađe i kaže – ne, ne, ja nemam nikakve račune na Mauricijusu, niti bilo gde drugde.Ja ne mogu da se ne zapitam onda, gospođo ministre, šta je sledeće? Šta je sledeće? Ja očekujem da će sada da negira da se zove Dragan Đilas. Ja očekujem da će da negira da je bio gradonačelnik Beograda. Istine radi, uzgred budi rečeno, najlošiji gradonačelnik Beograda, u istoriji Beograda, ali očekujem da će i to da negira. Očekujem da će da negira i da je bio ministar u Vladi, pa očekujem da će da negira i da je bio direktor one kancelarije, narodne kancelarije ili kako se već zvala, dok je Boris Tadić bio predsednik Republike. To je i onako bila izmišljena funkcija, izmišljeno radno mesto samo za Dragana Đilasa. Može on sve da negira, ali građani Srbije dobro znaju, pravu istinu i o bogatstvu, i o računima, i o računima u inostranstvu i o nekretninama, i o milionima, o svemu.Ono što je jako važno to je da ova istraga, tj. da ova Mauricijus afera ide do kraja zato što je idealna prilika da se rasvetle svi sumnjivi poslovi, sve sumnjive, sve mutne finansijske transakcija i sav kriminal koji smo mogli da vidimo poslednjih dana i da građani konačno dobiju ključne odgovore, odnosno odgovore na ključna pitanja, a to je na koji način se Dragan Đilas toliko obogatio, kako je od 74 hiljade evra za relativno kratko vreme uspeo da stekne stotine i stotine miliona evra?Ono što je najvažnije, da li je zloupotrebljavao državne funkcije na kojima se nalazio, koje je obavljao u vreme kada su svi oni bili na vlasti, dakle i on i ostali njegovi pajtaši, i Boris Tadić, i Borko Stefanović, i Marinika Tepić, i Dušan Petrović i svi oni zajedno, Jeremić kao da kažem štetočine i upropastitelji Srbije. Zahvaljujem.

poštovana gospođo ministarka sa saradnicama, poštovane koleginice i kolege, poslanici i poslanice, govoriću o ovim amandmanima i zaista su oni dragocena pomoć pri poboljšanju ovog zakona. Pažljivo sam pročitao sva tri, zaista su sjajni i onaj koji se tiče izveštaja i dodavanja novih gasova koji su slučajno izostavljeni. Rekao bih da zagađenje atmosfere, klima, zagađenje javnog prostora koje potiče od Dragana Đilasa postaje sve nepodnošljivija.U svom pokušaju da negira očigledne dokaze o svojim računima na Mauricijusu, Đilas emituje više metana nego svi emiteri zajedno i na to moram da ukažem predstavnicima ministarstva. Đilas stvara užasnu klimu. On je pritegnut dokazima sada počeo da iznosi očajničke neistine, muteći bistru vodu dokaza o svom računu u banci na Mauricijusu gde ima 5,7 miliona evra. Mislim, prosto da vidimo da li je Đilas inače sklon neistinama pošto ja tvrdim da je ovo što ona sada, juče i danas će izneti je neistina.Podsetiću samo na one neistine iz ove godine. Prvo je u januaru lansirao vest da su izbori pokradeni i da je u kutiju ubačeno dvesta hiljada glasova. Apsolutan neistina, sedam meseci kasnije se toga setio. Potom je izneo neistinu da se iz Srbije dnevno iseli pedeset hiljada ljudi, dakle 18 miliona godišnje. Treće je izneo neistinu da je slika sa kriminalcem Vladom Japancem nastala slučajno, a nije. Potom je ove nedelje 12. i 15. više puta slagao da nema nikakav račun na Mauricijusu, da ga nikada nije imao i da nema račun ni u jednoj banci u svetu, privatni naravno. Sada kada vidimo, kada smo dokazali da on ima račun na Mauricijusu, on sada vrišti o falsifikatu. Dakle, prosta pretraga interneta od pet minuta. Znači, potvrđuje, kad pogledamo godišnji izveštaj „Dojče banke“ iz poslednje godine, 2020. godine koji lepo kaže, na listi, to se zove list of shareholding, dakle to je deo u ćerkama firmama i podružnicama da „Dojče banka“ na Mauricijusu ima aktivnu ćerku banku, upravo onu u kojoj Dragan Đilas ima 5,7 miliona evra i ona se zove Deutshche Secrurities Mauritius Limited i to je ofšor, entitet na Mauricijusu koji pruža one klasične usluge koje pružaju svi ti entiteti banke u poreskim rajevima.U izveštaju „Dojče banke“ u tom godišnjem, ta banka na Mauricijusu se nalazi na rednom broju 242, ima sedište u Port Luiju, u delu grada koji se zove Ebene baš na Mauricijusu. To je aktivna banka i baš u njoj Dragan Đilas ima račun i njegova firma „Askanijus“, on je ovlašćeno lice, dakle, njegov račun.Šta će Dragan Đilas da radi dalje kada budu iznošeni dalji podaci o daljim njegovim računa, a na drugim of šor destinacijama. Da li će i onda da vršiti da su to falsifikati. Mislim prosto to nije pametno. ovde ću se vratiti na uticaj čoveka na prirodnu sredinu, prosto ispričaću vam jednu poučnu, evoluciono klimatsku basnu o Dodou, i Đikiju sa Mauricijusa.Dakle, bila jednom jedna ptica Dodo na Mauricijusu. Izumrla pre 200 godina. Danas je simbol Mauricijusa i nalazi se na grbu te države. Na žalost, Dodo ptica je takođe i simbol gluposti. Znači radi se o šali evolucije. Preci Dodoa su bili golubovi koji su pre 10 miliona doleteli na Mauricijus. Pošto nisu imali prirodne neprijatelje i obilje hrane su imali, ptica Dodo je od visine tj. golub je od visine 15 centimetara i težine 200 grama tokom 10 miliona godina narastao na pticu od 20 kilograma i visine jednog metra. Dakle Doda je postao 100 puta teži od svog pretka goluba. basna o glupom i gramzivom Dodou je slična onom delu basne i priči o evoluciji Đilasa. Dakle, evolucija Dodo je trajala 10 miliona godina, a evolucija goluba Đilasa je trajala 10 godina.Znači, godina.Znači, golub Đilas, bio jednom golub Đilas, to je bio siromašni golub. Na početku svoje evolucije, on je bi skromni službenik agencije „Sači i Sači“, imao je manju firmu sa suprugom i bratom. Imao je 75.000 ili 4.000 evra ušteđevine, polovan auto i živeo u kući svoje supruge. Dakle, taj golub Đilas je 2004. godine, bio težak 100.000 evra.Posle evra.Posle 10 godina evolucije i klimatskih promena na tri funkcije, zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem, golub Đilas je evoluirao u ogromnog dodoa Đilasa, teškog 619 miliona evra. Znači, dodo Đilas iz 2013. godine je postao 6.000 puta teži od goluba Đilasa iz 2004. godine.Ovo je poučna evoluciona basna, naravoučenije. Gramzivost i proždrljivost se ne isplate, ptica dodo je izumrla, a zbog Đilasa je izumrla je gotovo cela opozicija, izumrla je stranka koju je nekada vodio.Điki Mauricijus, da je živ i zdrav, odgovaraće pred zakonom.Živela Srbija. Hvala vam. Po amandmanu, narodni poslanik Uglješa Mrdić.Izvolite. **Uglješa predsedavajuća, uvažena ministarko, gospođo Vujović sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, podržavam i ove amandmane i podržavam Predlog zakona o klimatskim promenama, smatram ga jako bitnim.Srpska napredna stranka, predvođena je Aleksandrom Vučićem zajedno sa svojim koalicionim partnerima, učestvovala je u donošenju više bitnih zakona u ovom parlamentu zato što mi i kao stranka i kao država pokazujemo odgovornost vezano za sve oblasti, pa tako, evo, najnoviji podatak što se tiče vakcinacije, prvi smo u regionu, drugi u Evropi, među pet u svetu i to je jedan dobar statistički pokazatelj u kom pravcu ide Srbija.Što se tiče ekonomskog porasta u zadnjih godinu dana, evo, već drugu godinu za redom smo prvi u Evropi. Što se tiče zakona i njihovih usklađivanja sa preporukama EU i tu smo među najboljima, to govori, gospođo Vujović, i zakon koje je vaše Ministarstvo predložilo. Uprkos brojnim i sramnim napadima prethodnih dana i nedelja i na vas i na moje kolege narodne poslanike i na predsednika Vučića, ja vam poručujem,

kao ministar, Vlada Republike Srbije i predsednik Vučić pokazujete jednu veliku odgovornost i profesionalnost, a ja samo želim da podsetim šta se dešavalo ranije smo mi razne akcije ekološkog i drugog čišćenja Srbije do 2012. godine, kada su pripadnici bivšeg režima, Dragan Đilas, Boris Tadić, Dulić, Jeremić i ostali njihovi saradnici učestvovali u čišćenju Srbije, čišćenju Srbije na taj način što su čistili budžete Srbije i što su punili svoje džepove.Jedan od najboljih statističkih podataka u novijem periodu kako je, recimo, Dragan Đilas, od 2004. godine, kad je postao direktor nekakve narodne kancelarije Predsedništva Srbije, pa posle od 2007. godine, ministar za Nacionalni investicioni plan i potom, gradonačelnik od 2008. do 2013. godine. Za tih nepunih deset godina strpao je u svoj džep 619 miliona.On je uspevao, u proseku, oko 61 milion evra, ono što mi znamo, da trpa u svoje džepove, da otima od građana Srbije. Kako je Đilas to uspevao godišnje da uzima 61 milion evra od građana Srbije, tako su uspevali i oni ministri u Vladi Srbije koje su delegirali i Boris Tadić i Dragan Đilas do 2012. godine, da što se tiče sektora ekologije da pune svoje džepove i da nanose nenormalnu štetu građanima Srbije.Ja sam ovom prilikom, kao i većina građana Srbije jako srećan, jer danas ćemo glasati za najnoviji za najnoviji Program zvanične statistike u periodu od 2021. do 2025. Statistika pokazuje mišljenje naroda i građana Srbije koje je preko 60% uz Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku i naše koalicione partnere.Dakle, sada imamo jednu ozbiljnu situaciju gde je jasno utvrđeno da su pripadnici bivšeg režima, predvođeni Draganom Đilasom, učestvovali u raznim kriminalnim aktivnostima da čine jedan ozbiljni organizovan kriminalni klan koji je imao svoje delatnosti u privrednom kriminalu, u organizovanom kriminalu, potvrđeni su računi na Mauricijusu, potvrđeni su računi u Švajcarskoj, sve je saopšteno, dokazi postoje za to.I ja znam da će i u narednom periodu isplivati još mnogo toga što se tiče, ne brljotina, nego kriminalnih aktivnosti i Velje Belivuka, i Dragana Đilasa, i Vuka Jeremića, i Marinike Tepić, i Dragana Šolaka. Sva ova imena nabrajam namerno zato što građani Srbije moraju da znaju ko čini, ko je na vrhu kriminalne piramide u Srbiji, ko nanosi štetu građanima Srbije, dok se Srbija bori, predvođena Aleksandrom Vučićem za nabavku vakcina, dok se bori za rast ekonomije, dok se bori u borbi protiv mafije da se povećaju plate i penzije građanima Srbije, da se izgradi još koja bolnica, škola, još koji kilometar autoputa, da se pomaže srpski narod i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj, i u Makedoniji, da se brine o svim građanima Republike Srbije, bez obzira na na versku, nacionalnu i političku opredeljenost, mi imamo napade od strane pripadnika bivšeg režima i Dragana Đilasa.Ja se samo nadam da Dragan Đilas neće, kao i prošle godine na mojoj opštini sa koje dolazim, sa Vračara, da neće opet da šeta oko Hrama Svetog Save i po Vračaru i da plače.Dakle, može on da plače i lije suze koliko god hoće. Kada neko uvredi Dragana Đilasa, on cvili, plače, tuži, dobija presude preko svojih ljudi u sudu, to je posebna tema, da sada ne dužimo, o tome ćemo sledeće nedelje, a kada neko uvredi i kada neko uputi neku ružnu reč ministarki Vujović, Vladanki Malović, Aleksandru Martinoviću, Sandri Božić, Vladimiru Orliću, predsedniku Aleksandru Vučiću, to je za njih normalno.Dakle, kad su u pitanju funkcioneri Srpske napredne stranke može da se preti i porodici, i deci, i roditeljima, i najbližim saradnicima, to je za pripadnike bivšeg režima dozvoljeno. narod zna istinu, i narod je najbolji zaštitnik svih ovih nabrajanih funkcionera, i mojih dragih kolega, i našeg dragog predsednika. Narod je uvek uz one koji se bore za bolju Srbiju, koji se bore za našu budućnost, koji se bore, kao i moje drage kolege, narodni poslanici, predvođeni našim predsednikom poslaničke grupe, doktorom Aleksandrom Martinovićem, mi se borimo i da ovde usvojimo i što više zakona, i sporazuma i da budemo partner i Vladi Srbije i predsedniku Vučiću, da budemo pravi narodni tribuni, da budemo pravi narodni poslanici, da i mi damo svoj doprinos.Mi znamo da na tom putu imamo žestoke protivnike, a protivnik je jedan, dragi građani Srbije, protivnik je mafija, a na čelu mafijaške organizacije su i Dragan Đilas, i Veljko Belivuk, i Dragan Šolak i da sada ne nabrajam sve što su nabrajale moje kolege.Ovom prilikom, na samom kraju, moram da pružim i punu podršku i doktoru Martinoviću, i Sandri Božić, i Vladimiru Orliću i svim mojim dragim kolegama narodnim poslanicima, koji su ovih dana, ovih nedelja predmeti najgorih mogućih napada od strane Dragana Đilasa i pripadnika bivšeg režima.Znate zašto se napadaju? Napadaju se samo zato što govore istinu. Narod u Srbiji je uvek bio gladan i pravde i istine, a mi, narodni poslanici, predvođeni doktorom Aleksandrom Martinovićem borimo se za pravdu i borimo se za istinu i dok je tako nećemo dozvoliti nikako, ni razni Dragan Đilas da nam zapuši usta, niti da dozvolimo da našoj koleginici prete šištanjem, ili da prete bilo kojem narodnom poslaniku.Ja ću biti slobodan na samom kraju da svoj govor završim jednim citatom. Nadam se da mi nećete zameriti što ću oduzeti malo vremena. Želim na kraju svoj govor da završim citiranjem govora predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića prilikom obeležavanja Dana sećanja na pogrom i progon srpskog naroda 17. marta 2004. godine na Kosovu i Metohiji.Zapamtili smo i načuli svaku lekciju u kojoj smo bili gubitnici,

Pravo na život je osnovno ljudsko pravo i mi ćemo ga uvek braniti. Imam obavezu da budemo pobednici bez krvi i rata, najbolji u ekonomiji, zdravstvu, sportu, obrazovanju i svemu ostalom što čini razvoj i napredak. Isto to želimo i drugima, da se bave sobom i da budu uspešni. Pobednici opraštaju i idu dalje. Gubitnici se vrte u začaranom krugu. Hoćemo budućnost u kojoj ćemo da pamtimo, ali iz koje nećemo da se vraćamo. Živela Srbija! Hvala. Zahvaljujem, narodni poslaniče.Trošite vreme svoje poslaničke grupe i da vas obavestim, pošto vidim da su signalizirali kako se prijavljujete, sistem je konstantno pun. Davaću reč tim redosledom narodnim poslanicima.Reč

predložili ovaj amandman na Predlog ovog zakona. Vlada i ministarka su prihvatili i ovaj amandman i sledeći. Mislim da je to ispravno zato što mi kao Zelena poslanička grupa smo veoma aktivni.Ja dolazim iz Srvljiga. To je organska i zelena opština koja stvarno ima kapaciteta, ali, normalno, bilo bi dobro da u narednom periodu obezbedimo i neka sredstva, konkretno vezano za čišćenje otpada, za rešavanje otpadnih ovda.Inače, ja očekujem da ćemo zajedno, mi iz moje opštine, odakle ja dolazim, i opština Aleksinac, imati mogućnost da dobijemo sredstva gde ćemo uraditi kompletnu kanalizacionu mrežu i to će biti u periodu 2020-2025. godina. To je jedna od dobrih stvari.Biće napravljen i filter za otpadne vode, što je velika stvar. Imamo mogućnosti za jednu zdravu sredinu. To je nešto što je bitno da u narednom periodu dođe kod nas što veći broj turista.Inače, ovde u Skupštini kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke i kao član i zamenik šefa poslaničkog kluba Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjena seljačka stranka

i o tome je govorio i moj kolega Marijan Rističević, koji isto, kao i ja, u potpunosti podržava politiku razvoja naše poljoprivrede, našeg sela, ulaganje u selo i nije to bitno da li je to selo u Vojvodini, da li je to selo u Raškoj, da li je to selo na jugoistoku Srbije, da li je to selo u Svrljigu. Svima nama je potrebno da se u tim našim selima može bolje živeti, da naši ljudi koji tamo ostanu da žive da imaju uslove i da mogu od svog rada da žive.Još jednom, govorim i uvek ću govoriti za potrebe jugoistočne Srbije i razvoja poljoprivrednih sela, razvoja svega onog što je bitno, a za sve nas je bitna životna sredina i, uvažena ministarka, ja ću glasati za ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Rajka Matović.Izvolite. **Rajka predsedavajuća, poštovana ministarka sa saradnicima, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se nalazi Predlog zakona o klimatskim promenama. Kako su klimatske promene globalni problem, one zahtevaju globalni odgovor kome svaka država u okviru svojih mogućnosti mora dati svoj doprinos.Država Srbija kao članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, opredelila se na sprovođenje aktivnosti koje će doprineti ovom cilju.Usvajanje ovog zakona treba posmatrati i kao razvojnu šansu, kao mogućnost za nova zelena radna mesta, kao mogućnost za razvijanje novih privrednih subjekata.Zakon ne smemo i uverena sam da nećemo posmatrati kao mrtvo slovo na papiru koje moramo ovde da usvojimo kako bi se usaglasili sa EU.Ovaj EU.Ovaj krovni zakon mora sistematski i temeljno da uključi sve aktere društva kako bi Srbiju ostavili lepšu nego što smo je zatekli.U narednom periodu neophodno je da se smanji emisija štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte.Predlog zakona propisuje izradu strategije sa nisko-ugljeničnim razvojem i aktuelnim planom, a rok za donošenje ove strategije je dve godine.Na klimatske promene, pored emisije štetnih gasova, utiče i uopšteno gledanje, nebriga o ljudskoj sredini i zaštiti ljudske sredine. Moramo raditi na podizanju svesti, počevši od najmlađih generacija i edukacijom o značaju očuvanja životne sredine, a sa druge strane pooštravanjem kaznene politike za nesavesne građane.Daću vam jedan nemili primer za koji ste verovatno svi čuli. Naime, dolazim iz opštine Surčin, gradske opštine koja se nalazi u glavnom gradu Beogradu, opštine kroz koju protiče reka Sava svojim tokom od oko 40 kilometara, opštine u kojoj se nalazi šuma Bojčin koja je zaštićeno prirodno dobro i predstavlja spomenik prirode.Pre nekih mesec dana je neki nesavesni građanin u ovu prelepu opštinu nadomak Beograda istresao 22 tone otpada pilećih nogica na sedam različitih lokacija.Podsetiću vas da je jedan lokacija bila na samo četiri kilometara od vodoizvorišta. Opština je po prijavi građanina vrlo brzo reagovala i locirala problem i komunalna inspekcija, ali i policija su bile uključene u rešavanje ovog problema. Opština je na zakonski način uklonila ovaj otpad, a koliko je to koštalo građane Surčina i građana Republike Srbije jeste da je samo kafileriji plaćeno 35 dinara po kilogramu ovog otpada, pa pomnožite 22 tone sa 35 dinara po kilograma, plus mehanizacija, plus ljudstvo koji su bili uključeni na uklanjanju ovog problema, a gde je vreme koje je utrošeno da bi se ovaj problem sanirao.Moram samo da napomenem da je zahvaljujući brzoj akciji Opštine Surčin, Gradu Beogradu, izbegnuta ekološka katastrofa, jer se na samo četiri kilometara od jedne ove lokacije nalazi vodoizvorište sa koga se napajaju Beograđani pijaćom vodom.Nadležnim organima je predat materijal i nadamo se da će ubrzo biti poznati počinioci ovog dela i privedeni zakonu, ali ja zaista ne znam koja bi bila kazna za ovako nehumani ljudski čin.Procene pokazuju da su štete nastale klimatskim promenama u Srbiji negde oko sedam milijardi evra, ali to su samo štete od klimatskih promena. i generalnih slučajeva, kao što smo imali u opštini Surčin?Kako smo došli do 2021. godine i zašto se tek danas usvaja ovaj zakon? To su problemi koji su nagomilani decenijama i ne može ih rešiti samo jedan zakon o promeni klimatskih promena, ali smo svakako na dobrom putu.Postavlja se pitanje zašto se tek danas usvaja ovakav zakon

i firme „Nube“, zbog koje je on krivično i osuđen za zloupotrebu službenog položaja.Setimo se akcije „Očistimo Srbiju“, gde je on jedino očistio budžet Republike Srbije, jer je ta akcija koštala preko pola miliona evra, a vidljivih rezultata na terenu nije bilo.Da li su milioni koje je Oliver Dulić isisavao iz budžeta, iz Sektora zaštite životne sredine, završili na Mauricijusu? Da li je novac koji je zloupotrebljavan iz Ministarstva kulture završio na nekim egzotičnim ostrvima? Da li je novac koji je Dragan Đilas isisavao iz budžeta grada Beograda dok je bio gradonačelnik završio u državama koje su koje su poznate kao poreski rajevi?Dragan Đilas je u politiku ušao kao neko ko nije bio nešto naročit bogat, a iz politike je nakon osam godina vlasti izašao kao dosta bogat čovek, sa računima na Mauricijusu, u Švajcarskoj, sa kompanijama u Holandiji je samo deo onoga što znamo, a gde je ono što ne znamo šta taj čovek sve ima danas? Znamo ono bez čega su Beograđani ostali. Ostali su bez Pionirskog parka, dobili su najskuplji most na svetu, dobili su prenaduvane projekte, dobili su repliku Terazija koja služi danas samo kao ruglo građanima Beograda, a ostali su bez svog budžetskog novca.Na tim svojim javnim glasilima danas Dragan Đilas, Marinika Tepić, Borko Stefanović i ostali lideri tzv. "opozicije" ne biraju reči kada se obraćaju nama i kada nas karakterišu, a samo zarad skupljanja jeftinih političkih poena kako bi se ponovo domogli vlasti i uspeli još koji milion državnog novca, budžetskog novca građana Republike Srbije da prebace na svoje privatne račune, ali mi im to nećemo dozvoliti.Za kraj bih samo apelovala svim građanima Republike Srbije da se pridržavaju preporučenih mera i da se vakcinišu, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu, jer građani Republike Srbije za razliku od građana mnogo razvijenijih zemalja Evrope su u mogućnosti da se vakcinišu i imaju izbor vakcine kojom će se vakcinisati.Ja ću u Danu za glasanje podržati ovaj zakon svakako. Hvala. Hvala, predsedavajuća.Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, hoću za početak da vam predstavim jednu važnu vest, to je da Srbija potpisala novi ugovor o nabavci još 2.000.000 vakcina kompanije „Sinofarm“.Inače, kompanija „Sinofarm“ je najveća i najbolja farmaceutska kompanija u Narodnoj Republici Kini i to je još jedna velika pobeda Srbije, još jedna velika pobeda onoga što radi Aleksandar Vučić i politike koju personifikuje predsednik Republike Srbije i svi oni koji stoje u odbrani politike koju zastupa i koju predvodi danas u Srbiji upravo predsednik Aleksandar Vučić.Želim da govorimo o životnoj sredini i danas i pre dva dana. Hoću da kažem da je moj kolega Bakarec bio potpuno u pravu. Najveći zagađivač životne sredine u Republici Srbiji, nešto što je opasnije od nuklearnog otpada danas, to je upravo Dragan Đilas zajedno sa onom Marinikom Tepić koja je, čuli smo, dobila juče nekakva krila, počela je da kokodače, razni su tu oblici njihove mentalne poremećenosti u poslednje vreme prisutni u medijima koje oni debelo plaćaju.To sve ne bi bilo toliko strašno da nema napada, onih strašnih, besprizornih, bednih, jadnih, primitivnih na ljude kakvi su predsednik Republike, pre svega njegova porodica, njegova deca, maloletni Vukan. Zamislite, maloletno dete od tri i po godine je meta nekoga ko sebe naziva najvećim opozicionarem u Srbiji, a zapravo je to najveći ubica i predvodnik najvećeg mafijaškog klana u Srbiji, koji se krije zapravo iza politike, iza priče o opoziciji, iza priče o nekakvoj alternativi vlasti SNS.Upravo taj najveći zagađivač životne sredine, kriminalac, motivator za mafijaše i za ubice, za one koji bi želeli da vide odsečenu glavu predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću, taj najveći prevarant i lopov je ovde napadao i žene i dame, jer za to on nema zapravo hrabrosti da se suoči sa svim onim što on jeste, najgorim u Srbiji, pa, kao, eto, pošto ne može da pobedi Aleksandra Vučića, onda će da napadne ministarku Irenu Vujović, onda će da napadne našu poslanicu Sandru Božić, onda će da naredi prebijanje Maje Gojković u Skupštini Republike Srbije, onda će da iznosi brojne laži o svim funkcionerima SNS, onda će svi njihovi portali, mediji, tobož nezavisni, a plaćeni sa, evo, vidimo, možda i raznih Mauricijusa itd, milionima evra upravo građana Srbije, koji su opljačkani onih godina kada je on bio lažni direktor nekakve Kancelarije za

ništa novca u to da bude građanima Srbije od tih poplava sa kojima se Srbija tada suočavala, za razliku od predsednika Srbije, tada premijera 2014. godine, kada su bile one strašne poplave kada smo uradili sve da obnovimo Srbiju i uspeli u tome.Vidi tome.Vidi se ko šta ostavlja iza sebe i upravo dela govore o tome. Iza Đilasa su ostali, to su moje kolege govorile i ja sam više puta ponavljao, ostala je kao slika i prilika te vlasti jedna krpena replika Terazija, ostao je onaj Heterlend, ostale su brojne ruševine, ostali su minusi na računima.Setimo se minusa koje je Srbija tada imala 3%. Zamislite, to je za njih bila uspešna politika tada kada je Srbija bila u minusu. Zašto je to bila za njih uspešna politika? Zato što oni iz godine i godinu su bili bogatiji za desetine i stotine miliona evra. Naravno da je to bila uspešna politika tada kada je on stekao račune širom sveta, iznosio pare u džakovima iz ove države, kada su njegovi šuraci, rođaci, kumovi, prijatelji slobodno prodavali drogu našoj deci po školama, po školskim dvorištima, naravno da je to za njega bila uspešna politika.Naravno da je Srbija sada za njih neuspešna jer građani Srbije su ti kojima raste standard, ne raste standard tajkunima i mafijašima. Naravno da se njima ne sviđa kako radi Ministarstvo životne sredine koje vi predvodite, gospođo Vujović, zato što danas prvi put imamo ministra u ovom sektoru koji se zaista istinski bori za to da životna sredina bude mnogo bolja i čistija nego što je to bilo u prethodnim decenijama u Srbiji.Prvi put imamo ministra koji istinski vodi računa o životnoj sredini, a ne o svom ličnom interesu i tu velika pohvala za vas i za vaš rad, to građani Srbije dobro vide. Gde god se pojavi problem, vi se tu nađete da taj problem rešavate zajedno sa građanima, ne bežite od problema, ne negiramo probleme tamo gde se ukaže da postoje, već kažemo uradićemo to i to.Imamo projekte u koje ulažemo novac, želimo zajedno da radimo na tome sa građanima. Danas su Vlada Republike Srbije i građani partneri na rešavanju problema. Danas građani Srbije nisu podanici kako ih doživljava Dragan Đilas, nisu ludaci i nepismeni kako ih doživljava Marinika Tepić. Nisu naivni ni glupi kako to misli Boško Obradović. Građani Srbije vrlo dobro vide ko, šta i kako radi da bi ova država bila bolja, sigurnija, zdravija. To se dobro vidi kroz primer vakcinacije. To je poslednji primer gde pokazujemo kako se na odgovoran način pristupa svojoj državi. Nismo podanici ni EU, ni Zapadu, ni Istoku, ni bilo kome.Mi smo kao vlast dužni i odgovorni građanima Srbije da radimo u njihovom interesu, a ne u sopstvenom interesu, da se borimo da bude više vakcinisanih u Srbiji, da apelujemo i odavde svakog dana. Nema važnije bitke danas u Srbiji od bitke za život. Ta bitka za život se vodi vakcinacijom, vodi se poštovanjem mera koje se propisuju ne tako što ćemo da kažemo da korona virus ne postoji, jer upravo je to cilj onima kao što je Dragan Đilas, da kažu da korona ne postoji, a da ode prvi da se vakciniše.Nemojte da lažete ljude. Nemojte ljude da podbunjujete, da prizivate državne udare, da organizujete to. Nemojte da budete saradnici onim kriminalcima koji hoće da ubiju predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, samo da bi ste seli u fotelju, samo da bi vaše ruke bile blizu i vaša metla blizu kase državne, da očistite ponovo kao što je čistio Oliver Dulić sa Tadićem i ostalima u onoj akciji "Očistimo Srbiju". Bukvalno su je očistili. Sve što je u Srbiji vredelo porušili su, pokrali, pootimali, a građani Srbije su bili na plati najnižoj u regionu.Bili smo najsiromašnija zemlja u Evropi, među najsiromašnijim zemljama u svetu. Srbija je bila ruglo za vreme njihove vlasti. Bili smo idealno mesto za razvoj svega najgoreg. Iz Srbije su investitori bežali. Iz Srbije je sve odlazilo što je vredelo.Oni su toliko bezobrazni da lažu da iz Srbije dnevno odlazi desetine hiljada ljudi. Kao da čovek koji ne zna da sabira nema digitron pa da ukuca pa da izračuna koliko je to. Da li neko misli da mi svi se zakopčavamo na leđima, da smo toliko naivni, da smo ludi, da ne vidimo danas kako se živi, da ne vidimo brze pruge, da ne vidimo da ćemo uskoro moći za pola sata brzom prugom da dođemo od Beograda do Novog Sada. Kada smo to mogli?Za

pa da se vratite nazad nemate više voz, prošlo vreme. Možete jedino peške. To je tako bilo dok je na vlati bio Đilas, Tadić, Jeremić i ostali.Tolika i ostali.Tolika je panika kod njih zavladala kada su otkriveni ovi računa na Mauricijusu, Švajcarskoj i ostalim egzotičnim sredinama gde je gospodin letovao, pa se nisu setili juče da upute saučešće porodicama koje su stradale, strašno postradale na KiM za vreme pogroma koji su izvršili šiptarski teroristi na Kosovu 17. marta.Ni reči o tome, zato što je zavladala panika. Čim ih udarite po džepu, čim zagrebete na neki višemilijonski račun, ma nije važna ni Srbija, ni Kosovo, nije bitno uopšte.Toga se nije setio ni Jeremić, onaj koji je izdao i prodao Srbiju, nije se setio ni Đilas, koji je bi je prodao istog časa kad bi imao priliku da je proda, koji bi priznao nezavisnost Kosova kada bi to bilo potrebno da dođe na vlast. Oni se toga nisu setili, njima Kosovo i Metohija nisu ni zadnja rupa na svirala. Za njih su Kosovo i Metohija

već krst, i to onaj krst sa koga se najbolje vidi vaskrsenje, a dodaću vaskrsenje naše uspešne, lepe, moderne i najbolje države na svetu, naše Republike Srbije predvođene Aleksandrom Vučićem. Hvala vam. Poštovana predsedavajuća, poštovana i uvažena ministarko sa saradnicama, poštovane kolege, Predlog zakona o klimatskim promena i njegova primena uspostaviće sistem za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je jedan od strateških ciljeva EU i osnova zelene i cirkularne ekonomije.Brzina reagovanja na klimatske promene je važna i zahteva hitnu akciju. Ozbiljnost ove teme je shvatila i Zelena poslanička grupa formirana 2009. godine kao neformalna grupa poslanika sa ciljem da unapredi parlamentarni rad u oblasti zelenih politika.Ova grupa je sa ciljem da doprinese svojim zalaganjem da zakon o klimatskim promenama koji je dobar bude još bolji predloži četiri amandmana. Vlada je predložila Narodnoj skupštini da usvoji tri od predložena četiri amandmana, što je i Odbor za zaštitu životne sredine učinio.Jedan od tih amandmana je i amandman na član 2. Predloga ovog zakona. Naime, u članu 2. navedeni su gasovi sa efektom staklene bašte koje su i moje kolege navele taksativno koji su i koji su posledica ljudskih aktivnosti, kao i sektori i sistemi izloženi uticajima klimatskih promena.Ovim amandmanom dodali smo i gas azot trifluorid i taj gas je uveden u listu gasova sa efektom staklene bašte čije su se emisije pratile metodologijom za izradu inventara emisije gasova sa efektom staklene bašte iz 2006. godine. Agencija za životnu sredinu primenjuje ovu metodologiju već više od pet godina, tako da nema razloga da ovaj gas ne bude uključen u zakon.Azot trifluorid je nezapaljiv gas, bez boje i mirisa koji se koristi u proizvodnji LCD ekrana i poluprovodnika, kao i kod nekih vrsta lasera i veoma je važan gas sa efektom staklene bašte.Podsetiću vas, pa i građane Srbije, na definiciju staklene bašte – da je to pojava koja se dešava kada određeni gasovi koji se emituju u zemljinu atmosferu zadržavaju toplotu, poput staklenih bašta, pa otuda i ovaj naziv. Upravo su ovi gasovi sa efektom staklene bašte najodgovorniji za povećanje temperature na našoj zemlji sa tendencijom daljeg rasta, što polako stvara uslove koji neće pogodovati većini živih bića na planeti.U načelnoj raspravi objasnila sam ozbiljnost posledica klimatskih promena, a pre svega na ljudsko zdravlje i ponoviću da su to razna respiratorna, kardiovaskularna, kožna, gastrointestilna i druga oboljenja i to nije sve, klimatske promene ne utiču samo na fizičko, već i na mentalno zdravlje ljudi, kao i na umanjenje životne i radne i radne sposobnosti. Pandemija korona virusom nam je pokazala da kada je zdravlje ugroženo, naše ekonomije i način života se menjaju i slabe.Srbija slabe.Srbija kao odgovorna država i ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine pridružuje se svetskoj borbi za opstanak planete, a pre svega za unapređenje i zaštitu životne sredine na našim prostorima. Zato pozivam kolege da u danu za glasanje glasamo za ove amandmane, kao i za ceo zakon, zakon, jer tako ćemo doprineti boljem životu naših građana. Hvala.

ministarstvo vaše od kada ste vi preuzeli je učinilo značajne korake. Nabrojaću tri, četiri stvari, a vezano je za amandman. Inače, radi se o zaštiti i unapređivanju čovekove okoline, a o tome smo vrlo malo govorili ranije.Otpad iz Kovina vozi se na deponiju u Pančevu,

potrebno je za čitav Banat, dugoročno rešenje, a to rešenje pripremate vi i vaše ministarstvo i Vlada Republike Srbije.Vi ste gospođo zajedno sa Vladom sprečili ekološku katastrofu. Šta je još učinio Ministarstvo, a građani Republike Srbije i SNS treba da znaju. Zatvorena je ne sanitarna deponija Stanjevina, jedna od najvećih ekoloških bombi u Srbiji. To je jako bitno. Dalje, odvojena su sredstva za sanaciju transfer stanice u Novoj Varoši i Kanjiži, ali su odvojena sredstva i za sanaciju deponija u Čačku i Trsteniku. Odvojena su sredstva za osam novih regionalnih centara, a to je jako bitno za čitavu Republiku Srbiju, za upravljanje otpadom kojim će nakon izgradnje biti obuhvaćeno više od stotinu lokalnih samouprava u Srbiji.Ministarstvo je spremno da finansijski pomogne gradove i opštine da reše svoje divlje deponije na svojoj teritoriji. Zašto?

mestu.Poštovana potpredsednice, bivši režim nije vodio računa o zaštiti i unapređivanju čovekove okoline. Ja sam o tome govorio, a danas ću postaviti samo tri pitanja.

na vašoj firmi „Multikom“ imali 620.147 evra i ovo je vrlo važno.Poštovani građani Republike Srbije i poštovani narodni poslanici, da li je tačno, a tačno je kako nas istraživačko novinarstvo obaveštava i podvlači, da su ovlašćeni korisnici računa bili upravo Dragan Đilas i njegov brat Gojko. Ponavljam još jednom, da li je tačno, a tačno je kako nas istraživačko novinarstvo „Večernjih novosti“ obaveštava, da su ovlašćeni korisnici računa na Mauricijusu

on ima novac ne samo na Mauricijusu i Švajcarskoj, nego ko zna kojim destinacijama po svetu. Ovo je vrlo važno, zato su medijski napadi pod kontrolom Dragana Đilasa, na predsednika Vučića sve intenzivniji od strane sprege

što je važno za građane Republike Srbije, poštovani građani, dok je Dragan Đilas i njegovi saradnici iz DS, dok su bili na vlasti, podvlačim, uništili su našu prošlost, našu sadašnjost i budućnost dece naše.

To vi poštovani građani Republike Srbije niste dozvolili, jer ste ih poslali u političku prošlost.Dok predsednik države Aleksandar Vučić, svakodnevno vraća međunarodni ugled Srbije širom sveta, sprovodeći politiku mira, solidarnost, ubrzanost ekonomskog napretka u ovim teškim pandemijskim uslovima, dotle je tajkun Đilas, kao varalica, i da kažem - bitanga, da me ne bi predsedavajući prozivao, kao što su ranije, bitanga znači varalica, da vam ne citiram, čini sve da sačuva svoje ogromne milione evra na računima na Mauricijusu, Švajcarskoj, Holandiji, Bugarskoj, ili Bog zna kojoj destinaciji. Srpska napredna stranka i predsednik države će pobediti mafiju, bez obzira na veru, nacionalnost ili stranačku pripadnost. Živela Srbija, živeo predsednik Republike. Poštovani narodni poslanici, samo jedna molba, kao što znate naš sistem funkcioniše tako da istovremeno imam petoro narodnih poslanika na listi. Nema potrebe da konstantno pritiskate ovo ovo dugme sa kojim tražite pravo na reč. Svi ćete stići na red, jer postoji bojazan ako se to tako nastavi da će nam jednostavni pasti sistem i da ćemo morati da uključimo informatičare, dati pauzu itd. Znači, polako, ponekad se blokira sistem, ja sistem, ja obrišem listu, ali nemojte se konstanto prijavljivati zaista ćete svi stići na red.Još jedno obaveštenje od RTS-a obaveštavamo vas da danas, u četvrtak 18. marta 2021. godine nećemo biti u mogućnosti da od 16.55 časova pratimo zasedanje Skupštine Srbije u direktnom prenosu na drugom programu RTS, zbog ranije ugovorene obaveze. Snimak dela sednice, koji će eventualno biti emitovan u direktnom prenosu emitovaće se u večernjem terminu.Nastavljamo.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministrice, poštovane saradnice iz Ministarstva ekologije, ovo jako važan zakon, i smatram da će on sa amandmanima koje ćemo mi kao Stranka pravde i pomirenja, najjača bošnjačka stranka u Srbiji, naša poslanička grupa Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke daće dodatni manevarski prostor vašem ministarstvu da može efikasnije da deluje.Ovo jedan suštinski važan zakon, važan je za svaku građanku i građanina, važan je za stabilnost i uređenje naše države i siguran sam da će on danas u danu za glasanje dobiti podršku.Što se tiče amandmana oni su manje više tehničke prirode i posebno ću da se osvrnem na drugi amandman, član 15. stav 2, koji govori da do 15. marta predstavnici lokalnih samouprava i autonomne pokrajine moraju da šalju svoje izveštaje koji se tiču mera koje su oni sproveli, kao i pojava kao što su poplave, poplave, ekstremne temperature i njihove posledice.Znači, juče smo govorili o statistici, važnosti statistike, važnosti zapisivanja, slanja izveštaja, zašto, da bi imali dobre strategije i da bi te strategije mogle da se implementiraju u realnom životu i da daju željeni efekte, neophodno je da se to permanentno i da se, u ovom slučaju kod Ministarstva ekologije, ti podaci obrađuju.Koliko je važan ovaj amandman? Suština jeste u prevencijama. Znači, videli smo šta znače poplave 2014. godine i jako je važno da se izgrade obaloutvrde, da radimo na korišćenju reka. Kraj iz kog ja dolazim, sandžačke opštine, imamo permanentan problem kada je u pitanju izlivanje reke Lim na teritorije opštine Prijepolje u naseljima Zalug i Brodarevo i neophodno je izvršiti odnosno izgradnju obaloutvrde. Tu očekujemo svakako pomoć resornog ministarstva.Takođe, grad Novi Pazar ima problem iste ove prirode kada je u pitanju reka Raška i reka Jošanica. Imali smo velike probleme u skoroj prošlosti gde su ugrožena bila domaćinstva, prekidi saobraćajnica itd.Što se tiče požara, a svakako se tiče i ovog amandmana, hoću da istaknem problem da je jako važno da se radi na dislociranju u letnjim mesecima vatrogasnih jedinica, jer imamo situaciju da je naselje, na primer Brodarevo, udaljeno od Prijepolja 20 kilometara i da ono ima ogroman prostor od Brodareva do okolnih sela 20, 25 kilometara.Takođe, taj isti problem imamo kada je u pitanju Sjenica. Ukoliko se desi požar na Pešterskoj visoravni, iz vatrogasne stanice u Sjenici dok dođe vatrogasni automobil do Duge poljane, to je već 20 kilometara, a imamo okolna sela kao što su, ne znam, Delimđje, kao što su Raškovići,

je suština? Ja bih vas zamolio i verovatno ćemo imati neke razgovore, gde ću insistirati da vidimo da li postoji u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova mogućnost da se u letnjim mesecima vrši dislociranje, kao neke hitne službe koje bi bile na tim udaljenim, rubnim prostorima opština.U danu za glasanje, sa zadovoljstvom ćemo podržati ovaj zakon sa amandmanima. Još jednom čestitam ministrici Vujović i njenom timu na postignutim rezultatima, pogotovo kada je u pitanju ne sanitarna deponija „Stanjevine“. To je jedan ogroman problem koji smo rešili na zadovoljstvo svih ljudi. Hvala. Samo da vam saopštim da vaša poslanička grupa nema više vremena.Reč ima potpredsednica Narodne skupštine, Marija Jevđić. Zahvaljujem, potpredsednice.Poštovana ministarko, dobro je što je usvojen amandman, jer smo time upotpunili jedan važan zakon i ja sam jedna od predlagača zajedno sa svojim kolegama iz Zelene poslaničke grupe.Htela bih da iskoristim priliku govoreći o amandmanima i Zakonu o klimatskim promenama, kao poslanica JS koja dolazi iz Raške oblasti, tačnije iz grada Kraljeva, da iz perspektive uticaja klimatskih promena kažem koliko je bitno da svaki grad u Srbiji se svim kapacitetima bori i smanji uticaj klimatskih promena.Kako ciljevi razvoja grada Kraljeva ne bi bili ugroženi negativnim

upravo sa vašim Ministarstvom za zaštitu životne sredine i UN programom za razvoj, uz finansijsku pomoć globalnog Fonda za životnu sredinu, iniciralo je izgradnju lokalnog plana adaptacije na izmenjene klimatske uslove.Ovaj važan dokumenat je trenutno u proceduri za usvajanje na lokalnoj skupštini.Česte i iznenadne poplave prouzrokuju ogromne posledice na život ljudi, ekonomiju kao i stanje životne sredine i od 2014. do 2020. godine teritoriju grada Kraljeva su zadesile sedam puta velike poplave. Štete i gubici su procenjeni na preko 40 miliona evra, što prevazilazi ceo jedan lokalni budžet.U cilju smanjenja rizika od katastrofa, a u kontekstu adaptacija na izmenjene klimatske uslove, grad Kraljevo je sa Odeljenjem za poslove civilne zaštite, a u saradnji sa Vladom Republike Srbije, Kancelarijom za upravljanje javnim nabavkama, javnim preduzećem „Srbijavode“ i „Srbijašume“ izradio projektnu dokumentaciju za izgradnju višenamenskih hidroakumulacija na Žičkoj reci. Ove akumulacije će služiti kako za vodosnabdevanje u sušnom periodu, tako i za potrebe gašenja šumskih požara, kao i deponijske pregrade za zaustavljanje krupnog materijala u slučaju pojave velikih voda.Upravo voda.Upravo u ovom periodu, sa proleća, kada krene da se otapa sneg sa okolnih planina, kada planinske rečice nabujaju, pokupe smeće i otpad koji se tu našao zbog nemarnog ponašanja možda i svakog od nas u ovoj sali, to smeće završi u reci Ibar, koja jednim delom svoga toka toka prolazi kroz sam centar grada Kraljeva, praveći možda najlepši kej u Srbiji, izlije se, potopi taj kej i sportske terene koji se nalaze pored reke i pri povlačenju za sobom ostavi jednu pravu deponiju.Ovo možda i najbolje pokazuje naš odnos prema majci prirodi. Naravno da se uz pomoć grada očisti teren, ali da li to treba da bude slika koja se bukvalno svake godine ponavlja, ne samo u Kraljevu nego, sigurna sam, i u mnogim gradovima širom Nažalost, moramo da se kao nacija probudimo i da se edukujemo, da nam se ovakve stvari ne bi dešavale.Da se vratim ponovo na projekat. Ovaj projekat je jedan

Nadam se da će država iznaći mogućnost da se ovaj projekat do kraja realizuje, naravno, uz pomoć vašeg ministarstva, da se odrede finansijska sredstva. Procenjena vrednost investicije je negde oko 40 miliona dinara.Pored iskazanih problema, kao i pokrenutih inicijativa, važno je istaći i ja želim da istaknem prirodne lepote ovog kraja. Želim da pomenem područje Lojanika u blizini Mataruške banje. Ovaj prostor je već decenijama pod zaštitom države u smislu prirodnog i kulturnog dobra. Naime, preko 10 hektara šume je neverovatnim i čudnovatim

i kulturno bogatstvo, jer po nekim pretpostavkama predstavlja jedan od prvih rudnika u Evropi.Grad Kraljevo je preko Odeljenja za poslove civilne zaštite i Odseka zaštite za životnu sredinu u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom inicirao i izradio projekat u cilju adaptacije ovog prostora i uspostavljanje geološkog parka. Ovaj park bi služio kao svojevrsna turistička atrakcija, a u sistemu obrazovanja kao nastavna baza, koja bi bila od interesa za širu društvenu i naučnu zajednicu. Još samo dva ovakva parka postoje u Evropi – jedan u Češkoj a drugi u Grčkoj. u Grčkoj. Interesovanje za tim parkovima je neverovatno.Tako da je ovo jedna od ideja za vaše ministarstvo, pogotovo u vremenu kada smo svedoci da prirodne lepote pod uticajem klimatskih promena nestaju skoro svakodnevno.Za kraj, sve katastrofe i izražene klimatske promene koje su izražene poslednjih deset godina navode nas na potrebu aktivnijeg pristupa, ali i saradnje. Saradnja mora da se ostvari između različitih sektora, kao i različitih institucija, bez obzira na nivo vlasti, odnosno nivo odlučivanja.Vezano za neophodnu saradnju, a shodno promenama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji smo u Narodnoj skupštini inicirali i doneli, oblast zaštite životne sredine odnosno vode, vazduha i zemlje zahteva međuopštinsku saradnju.Po

su poslednji incidenti sa jalovištem rudnika na severu Kosova i Metohije kao mogućim zagađivanjem reka ali izvorištem vodosnabdevanja, opština, gradova, nizvodno od jalovišta primer potrebe za aktivnijom saradnjom i potrebom da lokalne samouprave, koje inače imaju problema sa nedostatkom ljudskih i materijalnih resursa, kroz udruživanje i formiranje zajedničkih službi, iznađu najbolje rešenje. Naravno, sve uz podršku resornog ministarstva.Ja se nadam da nisam izašla iz današnje teme i iz teme amandmana i verujem da će vaše ministarstvo uraditi sve da smanji uticaj klimatskih promena, da ćete na globalnom nivou, u saradnji sa svetskim institucijama, raditi na rešavanju ovog problema. Imaćete podršku Jedinstvene Srbije, jer želimo da našoj deci ostavimo zdravu prirodu, čist vazduh i zelena polja. Zahvaljujem. Zahvaljujem se potpredsednici Narodne skupštine.Reč ima narodna poslanica Olja Petrović. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća.Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, izuzetno mi je drago što je Zakon o klimatskim promenama ove nedelje pred nama, najpre zbog samog zakona na kojem se dugo radilo, jer predstavlja izuzetno važan krovni zakon, a onda i zbog toga što samim tim što je ovaj zakon došao na red, znači da smo mnoge ključne probleme u našoj zemlji rešili i da smo spremni da se posvetimo i bavimo ozbiljno ovom temom.Klimatske promene su svakako globalni problem koji utiče na Srbiju. Sami smo svedoci svih promena koje su zapravo posledica ljudskih aktivnosti. Posledica povećanja efekta staklene bašte u atmosferi potiče najpre od sagorevanja fosilnih goriva u sektorima energetike, saobraćaja i industrije, ali i poljoprivrede i u upravljanju otpadom.Kako su klimatske promene globalni problem, države moraju dati svoj doprinos u skladu sa svojim mogućnostima, pa se tako i Republika Srbija opredelila za sprovođenje aktivnosti koje će doprineti ovom cilju.Usvajanjem ovog zakona približićemo se i Evropskoj uniji i istovremeno dati svoj doprinos ovoj globalnoj borbi protiv klimatskih promena.Evropska unija želi da Evropa bude prvi klimatski neutralan kontinent do sredine veka, pa tako, prema nekim predviđanjima, u planu je da do 2050. godine ulicama prolaze samo hibridni ili električni automobili, jer samo većom zastupljenošću vozila na alternativni pogon može se smanjiti štetan uticaj na životnu sredinu.Krajem 2020. godine doneta je i Uredba o uslovima i načinu subvencionisanja kupovine novih vozila koja pokreće električni pogon, sve radi sprovođenja mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i unapređenju kvaliteta životne sredine.Srbija

je među prvim zemljama zapadnog Balkana koja će usvojiti ovakav zakon, a osim toga, ovaj zakon se kod nas nalazi i na listi prioriteta, jer je to naša obaveza i moramo da sačuvamo zemlju za buduće generacije.Usvajanje zakona treba da utiče na podizanje svesti i da ovaj zakon gledamo kao šansu za razvoj, šansu za zelena radna mesta i pojavu novih privrednih subjekata. Tu treba da se uključe svi, počev od građana sve do privrede, nevladinih organizacija, naučne zajednice.Ovaj zakon verujem da će nas ujediniti ka zajedničkom cilju jer nam je svima izuzetno važno da ekonomski razvoj bude zelen i čist, da bi generacijama koje dolaze ostavili lepšu Srbiju od one koju smo mi zatekli.Pokrenut zatekli.Pokrenut je rad, zahvaljujući vama, ministarko, na višedecenijskim problemima i samo zajedničkim radom možemo da se borimo protiv klimatskih promena. Svi smo svedoci učestalijih i intenzivnijih ekstremnih vremenskih prilika kao što su poplave, suše, toplotni talasi, koji nose sa sobom velike gubitke koji se procenjuju čak na sedam milijardi evra. Negativni uticaj poplava jeste najvidljiviji, ali suše su te koje doprinose najvećim gubicima.Izuzetno gubicima.Izuzetno je važno smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte jer je to bitno i za razvoj privrede, povećanje konkurentnosti ali i privlačenje stranih investicija, po kojima smo apsolutni lider u regionu.Ministarstvo za zaštitu životne sredine ima brojne aktivnosti i projekte i jako dobru saradnju sa lokalnim samoupravama, pa je tako i sa Pirotom, gradom odakle i ja dolazim. U Pirotu je pokrenut projekat „Upravljanje otpadom“, odnosno primarne selekcije, što znači odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Predviđena je i odvojena linija sakupljanja i prevoza suvog i mokrog otpada. Prva faza podrazumevala je izgradnju hale od 1.250 metara kvadratnih, dok će u narednom periodu biti završena i kompletna infrastruktura za separaciju komunalnog otpada, koja predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u oblasti zaštite životne sredine koja se realizuje u celom okrugu.Do kraja godine pustiće se u probni rad i verujemo da će to biti jedan lep primer dobre prakse.Pred nama je jedna intenzivna godina koja zahteva izvršenje brojnih obaveza, ali ne sumnjam da će biti i te kako uspešna. U saradnji sa Kancelarijom za javna ulaganja Republike Srbije zaključen je i Memorandum o zajedničkoj saradnji i priprema se projekat i tenderska dokumentacija za projekte izgradnje, odnosno rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacionih mreža u 28 lokalnih samouprava, među kojima se nalazi i Pirotski okrug, čime se umnogome unapređuje infrastruktura za zaštitu životne sredine.Osim toga, grad Pirot već nekoliko godina uspešno realizuje Program poboljšanja energetske efikasnosti zgrada u Pirotu i u okviru kojeg se vrši stimulacija za menjanje fasade, stolarije, ali i menjanje načina obračuna energije, kroz nove ventile, kalometre i ostale opreme.Ove godine biće raspisan i javni poziv za poboljšanje energetske efikasnosti i domaćinstava u gradu, što je veoma bitno jer unapređujući energetsku efikasnost smanjujemo potrošnju goriva, štitimo životnu sredinu i poboljšavamo performanse naših kućnih budžeta, ali i gradske toplane.Poštovana ministarka, moram da pohvalim vaš rad. Imate našu punu podršku za svo vaše zalaganje. Pratimo rezultate koji su evidentni, iako ste relativno kratko na ovom mestu. Ovim putem želim da vas pozovem da posetite Pirot, jer čvrsto verujemo u nastavak postojeće i gradnju još bolje saradnje u narednom periodu na na unapređenju zaštite životne sredine.Na samom kraju želim da sa ovog mesta uputim i punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj odlučnoj borbi protiv svake vrste kriminala i korupcije i njegovom danonoćnom zalaganju za Srbiju i živote i zdravlje svih građana, kao i podršku svim mojim kolegama koji su ovih dana stalno izloženi napadima samo zato što zajedno sa svima nama brane i veruju u politiku koju koju vodi Aleksandar Vučić.U danu za glasanje sa poslaničkom grupom „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ podržaću ovaj amandman, kao i Predlog zakona, u celini. Hvala. Zahvaljujem se narodnoj poslanici Olji Petrović.Reč ima narodni poslanik Boris Bursać.Izvolite. **Boris predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, poštovana ministarsko sa saradnicima, danas bih iskoristio priliku i još jednom se osvrnuo na Predlog zakona o klimatskim promenama koje je podnela Vlada Republike Srbije.Naime, Srbije.Naime, kada govorimo o klimatskim promenama važno je napomenuti da se klima na Zemlji konstantno menja, odnosno da se oduvek menjala, s tim što razlikujemo promenu klime do početka industrijske revolucije, kada se klima menjala kao rezultat promena prirodnih okolnosti i nakon industrijske revolucije, gde termin klimatske promene koristimo kada govorimo o promenama klime koja je nastala kao rezultat ljudskih aktivnosti.Klimatske promene ne događaju se same od sebe, već su posledica antropogenog uticaja. Sagorevanje fosilnih goriva u sektorima kao što su energetika, saobraćaj i industrija, krčenje šuma, urbanizacija, direktno utiču na promene klime, a kao rezultat imamo sve češću i sve intenzivniju pojavu elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa.Dakle, svedoci smo sve češćih i sve intenzivnijih posledica promene klime, kao što su: suše, poplave, šumski požari, smanjenje prinosa poljoprivrednih proizvoda, smanjenje dostupnosti vode, izlivanje kanalizacije tokom jakih padavina, pucanje asfalta, pojava bolesti i štetočina, ali i pojava novih oboljenja.Sve ovo direktno vodi povećanju štete i gubitaka i samim tim umanjuje raspoloživa sredstva za dalje investicije, koje su potrebne za razvoj jedne države. Ako ovome pridodamo podatak da su ukupne štete izazvane klimatskim promenama u Srbiji od 2005. godine milijardi evra, sasvim je razumljivo što se jedan ovakav zakon i predlaže.Srbija je odgovorna država, svesna je pretnji koje nose klimatske promene, a ovaj konstruktivni, moderni i prvi predlog zakona o klimatskim promenama u Srbiji je rezultat te odgovornosti.Takođe moram napomenuti ovom prilikom da bavljenje ekologijom i zaštitom životne sredine iziskuje veliku količinu finansijskih sredstava, gde samo ekonomski stabilne zemlje mogu sebi to da priušte. Dakle, do ove teme i do ovog predloga zakona, mi smo, poštovane kolege i poštovani građani Srbije, došli odgovornom i državotvornom politikom našeg predsednika i naše Vlade koji su izvukli ovu zemlju, u poslednjem trenutku, iz ruku prethodne, neodgovorne i bahate vlasti koja je Srbiju dovela do ruba propasti.Danas je Srbija finansijski i ekonomski stabilna zemlja, zemlja u kojoj je nezaposlenost na rekordno niskom nivou, zemlja gde je prosečna plata veća od 500 evra, zemlja u kojoj se plate i penzije konstantno povećavaju i zemlja koja se na međunarodnom nivou poštuje i uvažava.Sam predlog zakona ima jasan cilj, a to je ograničenje emisije gasova sa efektom staklene bašte na isplativ i ekonomski efikasan način, čime se doprinosi dostizanju naučno neophodnih nivoa emisije ovih gasova i kako bi se izbegle opasne promene klime na globalnom nivou, kao i nepovoljni uticaji promene klime. Da budemo jasniji, zakon postavlja pravni okvir za dalje delovanje sa ciljem smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je ujedno jedan od pet strateških ciljeva Evropske unije i osnova zelene i cirkularne ekonomije.Takođe, ovim predlogom zakona obavezuje se Ministarstvo za zaštitu životne sredine da će izraditi strategiju niskougljeničnog razvoja, akcioni plan za sprovođenje te strategije, kao i program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Usvajanjem ovih dokumenata, kao i samog zakona ispunjavamo i obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i Sporazuma iz Pariza. Na ovaj način približavamo se za još jedan korak ka pravnim tekovinama Evropske unije, što je suštinski i logičan cilj naše države, jer je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.Da zaključimo još jednom, suštinski benefiti Zakona o klimatskim promenama za Republiku Srbiju su ograničenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, povećanje otpornosti društva u celini na negativne efekte klimatskih promena, plansko prilagođavanje svih relevantnih sektora na izmenjene klimatske uslove, uspostavljanje mehanizama za izveštavanje i verifikaciju informacija o ispunjenju obaveza prema međunarodnoj zajednici, povećana konkurentnost naše privrede i privlačenje investicija, posebno u skladu sa standardima i zahtevima tržišta Evropske unije, iz čega kasnije proizilaze brži i jači privredni rast i razvoj.Takođe, predložena su tri vrlo konstruktivna amandmana koji za cilj imaju upotpunjavanje ovog predloga zakona.Stoga ću ja lično, a nadam se i moje kolege glasati za Predlog zakona o klimatskim promenama, kao i za predložene amandmane, u nadi da će oni biti oslonac u borbi za jaku, modernu i zdraviju Srbiju. Živela Srbija! Hvala